Регистрирани в зала 116 народни представители плюс 8 регистрирани дистанционно – стават 124. Необходимият брой народни представители за вземане на решение в зала е 63. Колеги, ще Ви запозная с Проекта за програма на Народното събрание за 25 – 27 ноември 2020 г.: „1.

2020 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител – Министерският съвет на 28 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 23 септември 2020 г. 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Министерският съвет, на 30 октомври 2020 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносител – Министерският съвет, на 15 октомври 2020 г. 2020 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител – Министерският съвет, на 15 май 2020 г. Приет на първо гласуване на 3 юни 2020 г. 8. Парламентарен контрол.“

преди гласуване. Господин Иванов, каква ще бъде Вашата процедура?

Има кворум. Колеги, продължаваме. Подлагам на гласуване така предложения от мен дневен ред. Още веднъж повтарям, необходимият брой народни представители за вземане на решение е 63 за днес. Започваме

Гласували 108 народни представители в зала и 8 дистанционно – стават общо 116, за 103 плюс 8 дистанционно – стават 111, против 5,

ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения, и § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

без кацане на българска територия в периода от 7 до 10 декември 2020 г. включително с цел провеждане на ротация на национален украински контингент, участващ в мисия в Косово;

Украйна – Афганистан – Оман – Украйна, без кацане на българска територия в периода от 8 до 15 декември 2020 г. включително с цел провеждане на ротация на национален украински контингент в мисия на Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри за преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни и санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 24 ноември 2020 г., с входящ № 003-09-96 и входящ № 003-09-97, и са предоставени на Комисията по отбрана. отбрана. От Националния статистически институт е постъпила информация за: Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2020 г.; Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители

Давам думата на вносителите да ни представят Проекта. Госпожо Атанасова, заповядайте.

На 2 септември бяха внесени проекти за решения. На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 160, ал. 1

Заедно с това съгласно изискванията на Конституцията и Правилника и на основание чл. 159, ал. 1 във връзка с чл. 158, т. 1 от Конституцията на Република България, чл. 76, ал. 1 от Правилника внесохме Проект за Конституция на Република България с мотиви към него. Предлагаме тези две решения да бъдат обсъдени и гласувани в днешния дневен ред на редовното пленарно заседание. Благодаря, госпожо Председател.

само мотиви на вносител на предложението. Господин Янков, имате думата – заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! „За промени в Конституцията.“ „За нова Конституция.“ „Премахване на Великото народно събрание.“ „Намаляване броя на народните представители.“ Промяна на основния закон за постигане на реформа в съдебната система и прокуратурата.“ Откъде се чуха тези призиви? Това са част от исканията на почти всяка демонстрация срещу различните управляващи през годините на демокрацията. По същия начин и настоящите протести стартираха именно с такива призиви, към тях се включи и президентът Румен Радев. С приемането на нова Конституция има предпоставки да се създадат механизми, които всъщност ще дестабилизират установената устойчивост на държавното ни устройство. Какво е качеството да бъде една Конституция гъвкава? Абсурдно е премахването на Великото народно събрание. То е гарант за широкото обществено представителство при вземането на решения за промени в Основния закон и може да е препятствие за смяна по нечия партийна или лична прищявка – примерно на държавното устройство на Република България. Настоящата Конституция е достатъчно балансирана и беше създадена в условия на национално съгласие и обезпечи прехода от от тоталитарна държава към демокрация. В нея са гарантирани правата на българските граждани и се определя Република България като социална държава. Осигурихме ли това на нашите сънародници? Имат ли равнопоставен достъп до образование, осигурено ли е им правото на труд? Доходите достатъчни ли са за достоен живот както на трудещите се, така и на пенсионерите според произтичащото от конституционното право на гражданите на социалната държава? Създаване на нова Конституция не може да е самоцелно действие. Трябва да произтича от нуждата за промени, които обществото конкретно е формулирало и има ясни политически субекти, които да ги претворят в Основен закон. При тази ниска подкрепа за настоящото Народно събрание, изчерпано доверие към управляващото мнозинство и безизразна опозиция, няма как ние, народните представители от настоящия парламент, да си приписваме такъв отговорен мандат. Ние, народните представители, обединени с обща позиция и определящи се като прогресивни социалисти, не подкрепяме внесения проект за Конституция на Република България с убеждението, че настоящият Основен закон не е изчерпан, задължението ни е стриктно да го спазваме и е заложено стабилното функциониране на държавното ни устройство. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики? Не виждам. Господин Зарков, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато вчера привечер изневиделица разбрахме, че първата тема на днешното заседание ще бъдат проектите на нова Конституция и решение за свикването на Велико народно събрание, първоначално ни обзе почуда: „Това пък сега откъде се взе?! Нима не се отказаха от този фарс след кристално ясното и силно критично становище на Венецианската комисия, което сами потърсиха?“ Това беше естественият въпрос на много от нас, но изненадата ни не трая дълго. Все пак какво по-логично за един процес, започнал между два протеста, от това да завърши между два бюджета?! Конституционният кьорфишек, каквото по съществото са двата проекта, в началото имаше за цел да обърка протестиращите срещу корупцията, в края си явно търси отново да отвлече вниманието – този път на притеснените от задълбочаващата се здравна, социална и икономическа криза. Разбира се, нито така нареченият рестарт успя да замете следите на порочните действия на институциите във връзка с върховенството на Закона, нито сегашният предизвестен фалстарт ще прикрие неспособността на правителството да организира ефективен, траен и предвидим отговор на коронакризата. Напротив, те разобличават до голо самия характер на властта, власт – изчерпана, власт – безидейна, власт – уплашена, но власт, готова на всичко, за да остане на власт, дори и да посегне на Основния закон на страната. Можехме да подходим язвително към нелепия Ви опит за нова конституционна промяна, можехме да припомним слабограмотния първи вариант на конституционен текст с неговата непозната по света прокурорско-съдебна законодателна инициатива, със сгрешения герб, със забравения Преамбюл… С голяма обич и необятен талант Валери Петров възпя вида на хвърчащите хора. Някои хора ще се отнесат с Преамбюла, излязъл изпод перото му, като към хвърчащ лист, че просто ще пропуснат стремежа да се изрази волята на българския народ и верността му към общочовешките ценности, че не ще счетат за необходимо прогласяването на своята решителност да се създаде демократична, правова и социална държава. Е, поетът напусна този свят преди да я види тази държава и нея все още я няма, но тази държава не се състоя не по вина на Конституцията, а заради правителствата, които не я спазваха тази Конституция. И Вие, които носите пряка отговорност поне за три от тези правителства, прекрасно съзнавате това. Можехме да изберем и друг подход, можехме откровено подигравателно да се обърнем към псевдоконституционното Ви парламентарно усилие, наречено „временна комисия“, която да обсъжда и анализира проекта. Дори, оставяйки настрана голямата вероятност Конституционният съд да обяви решението за създаване на такава комисия като противоконституционно, нека все пак отбележим, че сред разглежданите днес документи няма доклад на тази комисия, както би могло да се очаква, при подобна ситуация. И наистина, какво ли бихме прочели в един такъв доклад, какво ли се е случвало в главите на членовете им, да се опитаме да си представим? Събрахме се – си казват те – не бяхме много. Огледахме се един друг. Почудихме се – какво ли правим тук? Позасрамихме се – поне тези от Вас, които са разбрали абсурдността на тази задача, и си обещахме да се видим пак! Това, последното, не се случи. Нямаше друго заседание на Комисията и не е заради ограниченията от COVID-19, а защото нито един политик, извън ГЕРБ и присъдружници, и нито един авторитет в областта на конституционното право не пожела да свърже името си с този проект. Също така можехме да припомним, че днешното обсъждане стана възможно единствено благодарение на депутатите, които подписаха предложения проект, признавайки чистосърдечно, че не са го чели и в чието съзнание „конституция“ звучи сходно с „концесия“. Можехме, но избрахме друг подход, защото случващото се е твърде сериозно и сме длъжни да обясним този прецедент, защото той е и продължава да бъде опасен. Не че срещу сегашната действаща Конституция не е имало критики, протести, стачки, недоволства, брожения, предложения, дори изстъпления, била е късана, била е горяна по площадите, но никой никога не бе дръзвал – не и от позицията на властта, да я хвърли в едната посока, за да тръгне народът след нея, докато той се измъква в другата. Никой не го е правил, защото всички политически дейци, с всичките им трески за дялане, досега разбираха значението на този документ и опасността от подобно заиграване. Това е демократичната Конституция на нашата страна, хартата на нашите основни права и свободи, а те не се преписват, не се пренареждат, не се редактират, те са изстрадани, отвоювани, достигнати след дълъг, тежък и често пъти драматичен исторически път на цял един народ – българския народ, и могат да бъдат загубени просто така, за миг, вследствие на пошъл политически блъф. Ще кажете: преувеличаваш. Сигурно мислите, че ще сравня Борисов с Лукашенко – все пак беларуският президент използва подход и думи, сходни с този на българския премиер, но нека не се отклоняваме толкова и да погледнем в собствената си история. В своята поема „Български хроники“ Стефан Цанев припомня прокламацията на княз Александър Батенберг от 27 април 1881 г. Цитирам: „Днешното „Днешното положение на работите прави невъзможно изпълнението на моята задача. Затова, основавайки се върху правата, които ми дава Конституцията, аз реших да свикам Велико народно събрание, за да му обявя моето последно решение. Само ако Великото народно събрание узакони онези необходими за управлението на страната условия, само тогава мога да остана. В противен случай аз съм решен да се откажа от короната“, казва Батенберг през 1881 г. Да Ви напомня за нещо? Нима не е същото, което премиерът ни съобщи на живо през профила си в популярна социална мрежа, след като малко преди това подгря публиката със загадъчното: „Взех тежки решения“?! Хегел твърди, че историята има тенденция да се повтаря. Маркс допълва, че това става първо като трагедия, а после като фарс. Вярно ли е не знам, но сега си спомнете, преди да гласувате, че след прокламацията на Батенберг наистина се свиква Велико народно събрание то суспендира Търновската конституция, започва режимът на пълномощията. Не твърдя, че желанието на мнозинството тук или това на Борисов е да организира диктатура, но съм убеден, че рискуват да започнат процес, върху който няма контрол и който дълбоко не разбират.

Разсмели се французите, избрали го, а 11 години по-късно, вижте какво съвпадение, през 1969 г. по повод на един негов конституционен референдум го свалили. Свалили своя най-почитан и до днес герой, свалили освободителя на Париж и на цяла Франция, свалили създателя на Петата република, свалили го, защото, ползвайки се от огромния си авторитет, генералът започнал да злоупотребява с правото си, организирал плебисцити, заобикалял Конституцията и предвидените в нея гаранции за разделение и контрол на властите. Значи го свалили, защото спрял да уважава Конституцията – Конституцията, която преди това сам е бил вдъхновил и приел. господа, именно това правят демократичните конституции – предпазват народа от злоупотреба с власт, но и самата власт от патологиите на властта. Това прави и нашата Конституция от 1991 г., която тъй лежерно поставихте под въпрос. Не че тя не може да бъде променяна, не че тя трябва да се гледа като свещена крава. Но нека бъдем честни, че именно частта, която най-сериозно се нуждае от преосмисляне тази, която позволява контрол над главния прокурор и всички други прокурори и гарантира неговата фактическа неприкосновеност, в тази част Вие не предлагате нищо. Цяла нова Конституция уж, Велико народно събрание, предложения всякакви – от броя на народните представители до насърчаването на раждаемостта, но точно по този въпрос – нищичко. Венецианската комисия евфемистично определя този факт като пропусната възможност, но по-скоро става дума за съзнателно нежелание. Загубеният преамбюл все пак се намери по пътя до Деловодството, а въпросът за прокуратурата и нейното функциониране остана висящ отново. И така, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател, бащите на днешната Конституция са предвидили дълга процедура и квалифицирано мнозинство, за да я предпазят слава богу, защото, ако действаше Вашето предложение, сигурно щеше да се променя със скоростта на противоепидемичните мерки. Нека се възползваме от тяхната мъдрост и да гласуваме „против“ този проект и да сложим край на тази лудост. Моля Ви, не се заблуждавайте, че всичко това може да Ви е спечелило време, но срина и малкото Ви остатъчен авторитет. Това, разбира се, е Ваш проблем. Нашият е да защитим Конституцията, върху която се клехме, встъпвайки в длъжност, и върху която, надявам се, много скоро ще се закълнат народните представители от следващото 45 обикновено народно събрание. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Да, господин Жаблянов, заповядайте. Видях Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Днешната точка в дневния ред за разглеждането на основния закон на нашата държава беше включена толкова скоростно и толкова нелегално по същия начин, както беше заявена идеята, беше изложен и проектът за такава Конституция, и по същия начин ще претърпи пълно фиаско. Защо се получи така? Първо, искам категорично да отбележа, че групата на Прогресивните социалисти в парламента ще гласува ясно, открито, аргументирано срещу това нарушение на конституционния дух и конституционализма като общ принцип на държавното ни устройство. Защото и чрез закона може да се нарушава законът, когато са погазени принципите на неговото създаване, принципите на закона не само като човешко, но и като природно творение, когато е нарушена логиката на общественото и държавното устройство. Това предложихте Вие. Законът не е просто сбор от написани норми, висшият закон на държавата не е просто сбор от предписания за правата на гражданите. Висшият закон на държавата е едновременно философията и логиката на държавното устройство, взаимен контрол между властите, защита на гражданските, а по-късно през XX век, в резултат на социалните революции, и защита на социалните права на гражданите. Това е философията на нашето обществено и държавно учреждение. Конституцията от 1991 г. е апотеоз на борбата за републиканско държавно устройство на българския народ след освобождението му от османска власт. Не се реализира завещаната от българските възрожденци

е пометена от договорките на Великите сили, които установяват конституционната монархия – монархия, която дълго време управлява без конституция и без парламент. Това е причината на референдума от 1947 г. българският народ категорично да се изкаже в полза на републиката. Това е причината през 1971 г. да бъде приета нова републиканска Конституция. Това е причината през 1991 г. да бъде приета Конституцията, която провъзгласи парламентарната демокрация като най-висша форма на народовластието. Срещу кое от това възразявате, уважаеми вносители на този комичен конституционен проект? Какво от днешната парламентарна република и от недостатъците на нейното функциониране смятате, че може да бъде отстранено чрез предложенията, които направихте? Нищо, уважаеми колеги! Обръщам се и към самоназоваващата се опозиция: не може критиката срещу внесения проект да мисли само за мястото, функциите и фигурата на главния прокурор, уважаеми съпартийци и колеги!

Аз се надявах, че групата на социалистите ще разбере това и ще го подчертае от трибуната, за съжаление, нещо не достигна, не мога да кажа какво. Този проект е опит за ограничаване на гражданските и социалните права в България за първи път след началото на демократичните промени зад него са скрити много опити за ревизия на основния ни закон, включително и от други институции. Идеята за ревизия на Конституцията не е просто хрумване на парламентарното мнозинство на ГЕРБ, както отбеляза моят колега Крум Зарков, а тя се носи по площадите. Това го отбеляза и моят колега Красимир Янков, тя се дискутира в приближени и различни формати в президентската институция, от които не разбрахме какво излезе. Какъв конституционен вариант обсъждаха при господин президента? Какво не харесват на парламентарната ни република? Каква е позицията на уважаемото ръководство на парламентарната група на БСП по тези въпроси – тишина, уважаеми български граждани, уважаеми социалисти! Основният недостатък са били компетенциите на главния прокурор и кой щял да го контролира. Основният недостатък е, че загатнатите в преамбюла социални права не са разгърнати в пълна степен в текстовете и в съдържателната част на Конституцията, че в конкретни текстове не е гарантирано правото на почивка, работното време на българските граждани,

Надявам се, но не е съвет, а е подкана да приключвате. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Това е препоръка, благодаря. Играете ролята на устройството, което го няма в новия парламент. Сложете едно устройство.

ЖАБЛЯНОВ: Ако Конституцията от 1991 г. трябва да бъде допълнена, това е за социалните права на българските граждани, които се нарушават непрекъснато чрез различни допълнения към законодателните актове за увеличаване на работното време, за намаляване на работната заплата, за фактически платено висше образование с разни полузаконни и незаконни методи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Благодаря, господин Жаблянов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Божанков, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не е никаква тайна за народните представители и за българското общество как беше роден този проект и с каква цел. Хората Ви поискаха оставката. Те поискаха да си тръгнете, а Вие им дадохте Проект за Конституция. Тази политическа маневра успя. Ето ни тук сега. Тя Ви спечели време – на каква цена е съвсем отделна тема. С колегите от БСП сме мислили много какво правихте тези осем месеца от първата вълна на коронавируса до втората?! Очевидно не сте подготвили здравната система, очевидно хора умират на стълбите на болниците, очевидно икономиката не е подготвена и очевидно Вие в тези осем месеца сте работили върху този проект в кавички. Това осем месеца по-късно – да не използвам крайна дума, е престъпление срещу българския народ, защото, ако тогава условията бяха на политическа криза, сега България се намира в един от най-трудните моменти за последните 30 години и Вие давате това на българското Народно събрание – извънредно и спешно. В тези осем месеца всеки уважаван експерт конституционалист, неправителствена организация, юрист, гилдия, Ви каза, че този проект, меко казано, не става – Венецианската комисия, който искате, никой, нито един, не подкрепи този проект. Защо, колеги, никой от Вас не пое отговорност или всъщност гордост от авторството на този проект? Кой е бащата, кой е майката на тази Конституция? Никой ли от Вас не иска да остане в историята като умът, създал проекта на най-новата Конституция в историята на България?! И понеже никой от Вас не иска да си признае кой е написал това, приемаме, че то е плод на Вашите колективни усилия, на Вашия юридически капацитет, на Вашия колективен разум. Ако можехме да опишем десетгодишното управление на ГЕРБ с думи, ако можеше с кратък текст да оприличим и кратко да разкажем на хората какво е ставало за тези десет години, това би бил този проект на Конституция. Той е Вашата визитна картичка. С това може би ще останете в историята, с това ще Ви запомнят хората. Не знам давате ли си сметка колко недопустимо е това в настоящия момент и как отново изпълнителната власт го използва, за да отклони вниманието от себе си, за да свали обществения гняв от собствените си некадърни решения. Днес те Ви натоварват в този тежък за България момент да направите това. Но имената на министрите няма да стоят под този проект, те няма да го гласуват, те няма да носят историческата отговорност, те няма да носят никаква отговорност. Вашите имена и Вашите гласове ще стоят под този срамен акт. И ако сега от позиция на силата, от позиция на властта и от фалшивия комфорт, който това Ви дава, Вие достигнахте нови степени на нахалството и арогантността, помислете за утрешния ден, когато всичко това ще отмине и когато ще дойде време да се носи отговорност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Божанков. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От казаното дотук от колегите от левицата, става ясно, че конституционният дебат в България би бил изключително труден, защото трудно може да се намери фокусът и темата за разговор. Това по принцип е сериозен проблем за българското общество, защото то тепърва ще търси място, където да проведе сериозен разговор. Днес Вие обсъждате Конституционния проект, който е само част от процедурата за свикване на Велико народно събрание именно тази процедура продължаваме днес. От настроението Ви виждам, че тя по-скоро няма да се състои,

На първо място, ние не сме обявили война на настоящата Конституция. Ние отчитаме нейните преимущества, ние отчитаме нейните заслуги за провеждането на мирния преход към демокрация. Направихме това предложение в една ситуация на силно обществено напрежение, с желанието да обособим място, в което политическите партии, гражданското общество и българските граждани да могат да проведат дебат за бъдещето на България. Не мисля, че това е лоша идея, и не мисля, че това е лоша инициатива. Със сигурност в следващите месеци и години ние ще търсим подобно място, защото в момента такова не съществува в България. Ние не успяваме да постигнем консенсус по базови проблеми, с някои малки изключения, слава богу, и този проблем вероятно ще се задълбочава, защото политическото противопоставяне преминава червени линии, които не би трябвало да бъдат преминавани. Колеги, ще подкрепим и днес предложението за свикване на Вероятно скоро настоящата Конституция няма да може да бъде променяна, защото подобни опити изчерпват обществената енергия за промени и става невъзможно за дълъг период от време този дебат да бъде проведен. По отношение на нашия проект ще кажа, че той събра в себе си най-вече исканията на протестиращите от лятото.

И настоящото Народно събрание, и всички народни събрания от последното Велико народно събрание насам са легитимни политически органи, които са избрани на честни и демократични избори. И ако нямаме консенсус по този въпрос, означава, че оспорваме и Конституцията, и правовия ред на държавата. Не мисля, че някой от нас би си позволил това. Затова смятаме, че настоящото Народно събрание не само има легитимност да свика Велико народно събрание, но то е далеч по легитимно от 35-тото народно събрание, което беше избрано само с една бюлетина и въпреки това свика Велико народно събрание, което положи основите на съвременната българска демокрация. Конституционният разговор е политически разговор и той не е табу за нито едно общество. Той не може да бъде цензуриран от една или друга политическа сила. Може да бъде провеждан легитимно, включително и в залата на Народното събрание, където впрочем му е и мястото. Затова не приемам Вашите обвинения, че едва ли не погазваме Конституцията само защото сме предизвикали дебат по нея. Дебатът е основата на демократичната държава и той има място в тази зала, и не само че има място, а тази зала е мястото, в което трябва да се води – не на площада, не на улицата, а тук в парламента. Защото парламентът, колеги, все още е тук, той не е на площада, както твърдеше господин Радев преди няколко месеца. Ние поехме ангажимент да прокараме тази процедура и да го направим така, че да се опитаме да влезем в диалог с онези, които протестираха срещу нас. Подминахме обидите, които бяха хвърлени срещу управляващото мнозинство, личните нападки и лансирахме идеите на протеста. Тези идеи са идеите, които Вие днес наричате опит за диктатура и погазване на демократичните принципи. Ние не смятаме и в интерес на истината не подкрепяме всички тези идеи. Напротив, ние също имаме забележки към много от тях. Но нашата цел беше и в тази зала да влезе разговорът, който преди това се водеше на улицата, защото този разговор е за парламента. Той не е за площада. Защото настоящата Конституция беше приета в Народното събрание, а не по площадите и Вие много добре знаете това като наследник на партията, която лидираше този процес в онзи момент. Затова ще Ви призова да бъдете малко по-отворени към дебат, към различното мнение. Конституцията не е Библия, за да не може да се променя. Всяка Конституция може да бъде променена. Българската конституционна традиция не е дълга. Реално днешната Конституция е първата конституция, която издържа в продължение на 30 години, без да бъде суспендирана, без да бъде бламирана от нито едно управление. Ние поемаме ангажимент да продължим тази традиция. Не сме убедени обаче във Вашата мотивация да го направите. Революционизирането на позицията на опозицията и радикализирането на Вашите идеи рано или късно ще влезе в сблъсък с настоящата конституция, която е умерена. Вървите по този път и вероятно ще стигнете до там, докъдето не сте очаквали. България ще има и други парламенти и вероятно в тях Вие също ще изпитате необходимостта от това да постигате политически консенсус, а политическите консенсуси няма да бъдат възможни без нас.

Моля за тишина в залата! ТОМА БИКОВ: Майсторството е да работиш с тези, които не харесваш, а не само с тези, които харесваш, и това е основата както на настоящата Конституция, така и трябва да бъде на евентуална следваща, ако някога такава се приеме. В една демократична държава всеки има право на глас и всеки има право на разговор, и ние ще отстояваме това наше право. Благодаря Ви.

Според нас предложеният проект на нова Конституция от ГЕРБ е поредният удар срещу демокрацията и държавността. Първоначалният вариант на Проекта на нова Конституция, написан набързо, беше се отказал от общочовешките ценности като свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост, търпимост и пак по същия начин така набързо след това намериха някакво място в предложения проект. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в Конституцията правата на личността, нейното достойнство и сигурност трябва да бъдат издигнати във върховен принцип, а не ей така, между другото, пропускани или включвани в някакъв текст. Конституцията като основен закон засяга пряко правата и свободите на всички български граждани. Ето защо всички политически сили трябва да подходят с необходимата отговорност. Конституцията или новата Конституция трябва да се приеме като нов обществен договор след сериозни дебати в спокойно, нормално и креативно политическо време. Предложената нова Конституция категорично не отговаря на обществените нагласи и очаквания. Когато ГЕРБ говори и предлага нова Конституция поне трябва с действията си да докаже, че спазва сега действащата, включително тук и в Народното събрание, включително и в законодателството, включително и от председателя на Народното събрание. Уви, свидетели сме на погазване на Конституцията на Република България и законите на страната и от председателя на Народното събрание, и от ГЕРБ в Народното събрание и в законодателството. Новата Конституция или промени в действащата трябва да отстраняват констатирани недостатъци в действащата и да бъдат насочени към постигане на върховенство на правото и укрепване на демократичните ценности, да приближат българския конституционен модел към най-добрите международни и европейски образци. Обаче видяхме и оценката на Венецианската комисия, която беше ясна и категорична, че този проект не става, и с това си обясняваме и така прибързаното внасяне днес за разглеждане. Срамът Ви е толкова голям и сега се опитвате набързо да се отървете от темата. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги от ГЕРБ,

Трябва да Ви кажа, че аз с изненада научих, че предложение за промяна на Конституцията може да бъде направено и от 117 народни представители. Поне такава беше първоначалната заявка на Вас, колеги от ГЕРБ, и ако Вие не бяхте управляващи, следваше администрацията на Народното събрание да изхвърли този проект за нова Конституция и сега да не си губим времето. Вместо това обаче господин Марешки – съвсем юнашки се подписа, без да прочете Проекта, както сам той заяви. да Ви кажа, че ние няма как да подкрепим този проект, като се присъединя към казаното от колегата Крум Зарков и допълня – самите Ваши мотиви, които си противоречат със съдържанието на Проекта, а именно: в мотивите си, колеги, Вие засягате и казвате, че темата за Конституцията е водеща за много граждани и обществени организации. За кои граждани и за кои обществени организации, колеги, става въпрос? Аз доколкото се сещам, майките на деца с увреждания не искат нова Конституция, те искат ново законодателство и увеличаване на средствата. Полицаите, които в момента отвън ни пазят от народната любов, също стачкуват, но не искат нова Конституцията, искат увеличение на възнагражденията. Земеделците тези земеделци, които искат изравняване на субсидиите. Туристическият бранш може би? Едва ли. Съмнявам се, че туристическият бранш особено точно в този момент иска нова Конституция. На следващо място Вие отново казвате, че е Проект за Конституция, която да защити основните принципи и начала на нашето съвремие. Кое съвремие? Това, което се характеризира с глобализма, с миграцията, това ли ще защитаваме? Екологичните проблеми или това, което се опитвате да направите в момента, е ликвидацията на социалната държава. Аз не мисля, че тези неща имат място в нашата Конституция. Друго, което ми прави впечатление, е, че основният закон следва да бъде изграден така, че да е в унисон с европейските правила. Извинявам се много, колеги, но именно с тази сега действащата Конституция ние сме приети за членове на Европейския съюз. Ако тя не е отговаряла, ние нямаше да бъдем приети. Това е някакъв мотив, който служи само за основа, която да подбутне към някакви разговори, но не казвате нищо съществено какво точно искате да хармонизирате с европейското законодателство. Искате да свикате Велико народно събрание и приемане на нова Конституция, за да се засили доверието на гражданите в институциите. Ами в момента стачкуват таксиметровите шофьори. Бихте ли ми обяснили как, когато промените Конституцията, Вие ще засилите доверието в Министерството на транспорта? Е няма как да се случи това нещо, колеги! И понеже гласовете Ви не достигнаха, колеги, аз бих желал и се обръщам към председателя госпожа Караянчева да потърси и да извика господин Марешки, който да ни даде вече своето информирано мнение какво мисли той за Конституцията или поне за концесиите, ако двете неща не ги бърка. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Байчев. Реплики? Господин Христов, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! През всичките тези години след създаване на сега действащата Конституция много политици и кандидат политически величия пропагандираха и се обявяваха за смяна на модела, за смяна на политическата система, за рестарт на политическата система, че дори и на държавата и това, естествено, го предлагаха да стане чрез промени в Конституцията. В последните години това говорене се засили особено много, като дори президентът Радев обяви, че има готови предложения за промяна на Конституцията, различни видове шоумени и шоумени в кавички, които обяздиха справедливите протести доскоро, се обявяваха за смяна на политическия модел, за рестарт на държавата и, естествено, отново чрез промяна в Конституцията. Колегите от БСП също нееднократно са се обявявали за промени в Конституцията. Интересно е обаче, че когато на всички тези политически говорители, меко казано, им се даде шанс да излязат със своите конструктивни предложения, ако имат такива, някак си това не се случи. Те не излязоха с никакви предложения – и президентът с готовата си Конституция не я показа, и обяздващите протести не я показаха, и колегите от БСП не дадоха свое предложение. Това идва да покаже, уважаеми дами и господа, само едно, че всичкото тук – това говорене, е било само за политически цели. Не се състоя дебатът, който ние всички очаквахме да се състои, не се повдигна и обществена полемика. Това, уважаеми дами и господа, няма как няма как всички нормално мислещи хора в държавата да не го счетем като едно лицемерие. Едно лицемерие, в което участват само политици, не участва обществото. Ние от ВОЛЯ сме – банално звучи и сигурно на всички от Вас Ви е омръзнало да го повтаряме, но ние няма да спрем да го повтаряме, че за нас от ВОЛЯ прагматичните действия са най-важни. Затова ние участвахме в даването на шанс както на политиците и на всички претендиращи за промени в Конституцията, така и на нашето общество да се стартира една такава политика, да се стартира една такава процедура, да се стартира края на това политическо лицемерие. Това обаче не се случи. Ние се надявахме, че в края на краищата ще завалят добри, лоши и каквито и да било други предложения за промени – конструктивни, популистки, всякакви. Ние се надявахме, че ВОЛЯ най-накрая ще има възможността да прочете n на брой предложения – добри, лоши, отново повтарям, всякакви. ХРИСТОВ: …от всички Вас, уважаеми дами и господа, които през годините сте говорили за промени в Конституцията. Стана ясно, че това е поредната политическа проява проява на всеки един, в даден момент употребена за някакви политически цели. Няма как, след като това не е дневният ред на обществото, не е в приоритетите на обществото, а се използва само за словоблудство – политическо, ВОЛЯ, да участва в това. Затова, уважаеми дами и господа, затова, уважаеми българи, ние слагаме точка на този дебат и оттук нататък е редно целият български народ – не политиците, защото те не ме интересуват особено, но целият български народ да знае, че разговор за промяна в Конституцията, разговор за промяна на политическия модел, намаляване броя на депутатите и всички такива инициативи, които минават само през промяна в Конституцията, не е в приоритетите на политиците и ако обществото го иска, то ще трябва да го покаже по някакъв друг начин. Затова, след като обществото към момента не го показва по някакъв категоричен начин, ние от ВОЛЯ няма да подкрепим една такава промяна. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Христов, аз имам един много елементарен въпрос към Вас, предвид че господин Марешки – за него е обяснимо, тъй като е прагматичен човек, подписа Проекта за псевдоконституция на базата на това, че получи съответните концесии на морето. Върху тази констатация въпросът ми към Вас е следният: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

ще омекотя малко: „медийни публикации“. Аз също подкрепих с подписа си внасянето на този законопроект. Аз какво получих?

са го предложили. Вие дадохте ли я? Имате ли достатъчно капацитет, уважаеми колеги от БСП, да направите едно разумно предложение, което ние да прочетем и да го подкрепим? Имате ли? Така че, когато правите такива внушения, бъдете готов да можете да ги защитите. Кой от българските граждани смята, че Веселин Марешки може да бъде купен с нещо подобно?! Смехотворно е, господин Мирчев! Благодаря, господин Христов. Госпожо Нитова, заповядайте за изказване.

удължете времето на групите. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА: Уважаеми колеги вносители на този проект за решение, Вие запознахте ли се със становището и препоръките на Венецианската комисия, които, дипломатично казано, са унищожителни А те са: липсва публичен дебат, липсва диалог с експерти и представители на гражданското общество и не е ясно кои са причините, които стоят зад всяка конституционна промяна, която Вие предлагате. Венецианската комисия дава обективен прочит на това, което се случва в държавата. А гражданското общество и експертите са единодушни в посока, че сегашната Конституция съответства на потребностите на обществото и на обществения договор. Досега Вие не дадохте ясен знак защо сега, защо така набързо, по пожарникарски вкарвате този проект за решение и да Ви кажа – той не отговаря на дневния ред на обществото. Отворете си очите и вижте: хора умират пред болниците,

На всички е ясно, че искате да стискате властта до редовните избори и да провеждате избори така, както си знаете. Но гражданите протестират вече 138 дни, и с право. Не им хвърляйте прах в очите, че искате и правите реформи – те не отговарят на дневния ред на обществото. Затова ние няма да подкрепим този проект на решение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нитова. Реплики?

Аз мисля, че част от нашите колеги тук се опитаха да водят един дебат на доста високо ниво, опитвайки се да говорят за държавността, за Конституцията, традициите. Но аз мисля, че днешният дебат трябва да се води по-скоро с чувство за хумор, тъй като тъй като от целия път, който беше извървян с тази така наречена Конституция или Проект за Конституция, стана ясно, че ГЕРБ всъщност не очаква нещо сериозно да се случи. Впрочем, бих предложил, госпожо Караянчева, да попитате къде е министър-председателят, тъй като говорим за Велико народно събрание. Всъщност днес колегите от ГЕРБ гласуват „за“ или „против“ оставката на Бойко Борисов, тъй като

който иска да прави рестарт на политиката, на политическата система, на държавата, а в същото време е някъде другаде?! Понеже технологиите позволяват, аз предлагам, ако той не може да дойде, да го включите на екрана – може би от джипката или от някъде другаде, но е редно да чуем и негово мнение по тези въпроси. Другата причина, поради която трябва с повече хумор да се коментира днешната точка от дневния ред, е, че обикновено когато трябва да се запълни време и да не се каже нищо, от ГЕРБ изпращат тук да говори Тома Биков – засякох девет минути и 50 секунди, в които не произтече нищо, което би трябвало да ни убеди, че това, което прави ГЕРБ днес, е нещо сериозно. другият въпрос, който смятам, че е достатъчно показателен за отношението на Вас самите към този проект на решение, е, че го сбутвате най-неочаквано – в рамките на дискусията на Бюджета по чл. 1, която започна вчера и ще продължи след малко. Така, между другото, да бутнем и тази дискусия по отношение на свикването на Велико народно събрание, че някак да не се разбере – на гърба на мерките, които правителството днес приема за затваряне на държавата. Идеята днес е да се говори за мерките, а не за срама, който сами си докарахте, изпълнявайки волята на Бойко Борисов да остане във властта. Всъщност можем да кажем, че въобще пътят, който извървя Вашият проект, е толкова жалък, че е жалко, че изобщо стига до днешното заседание на Народното събрание. Той ще бъде отхвърлен, разбира се, защото няма как да се събере това мнозинство. Само с две думи да припомня, че първо започна с потвърждение на българската поговорка, че „бързата кучка слепи ги ражда“. Внесохте един Проект на Конституция, тоест обявихте един проект, който изглеждаше като курсова работа на осмокласник –попреписан оттук-оттам, поразместен, понатъкмен, който беше определено срам и за автора. А авторът нито е сред нас, нито е в Министерския съвет, но така или иначе фактите са факти. След това внесохте една по-различна версия, която също е безсмислено да се обсъжда по същество. Някои колеги се опитаха, но извинете, колеги, просто няма смисъл по същество да се обсъжда нещо, което не е представено с идеята да се обсъжда по същество – то е представено с идеята да се тупа топката. След това внесохте този проект с подписи на хора, които даже не са я чели. Създадохте една мъртвородена комисия, която не свърши абсолютно нищо, и добре, че не свърши, защото тя щеше да произведе резултат, на който щяхме да се смеем днес. Изобщо една несъстоятелна политика и несъстоятелни действия, които ни доведоха дотук. Приключвам с това, че, първо, трябва да се извините на Венецианската комисия, защото я вкарахте Вашите вътрешнополитически и партийни цели, накарахте ги да обсъждат един проект, който от самото начало е ясно, че не е създаден с цел да види бял свят, свят, загубихте им времето да излязат с едни критики, които всъщност вече бяха излезли от всички основни хора, които се занимават с конституционализъм и които казаха, че този проект просто не струва. Трябва да се извините накрая и на българските граждани, защото загубихте месеци на България. Ако вместо Проект на Конституция бяхте внесли оставката на Бойко Борисов, днес щеше да има друго правителство, което да се справя много по-адекватно с предизвикателствата, пред които са изправени и народът, и държавата днес. Така че ние няма да подкрепим това решение. Предполагам, че и Вие няма да го подкрепите или може би от кумова срама, както се казва, ще го подкрепите, но загубихте много време на България, загубихте много време за безсмислени упражнения. Но гражданите го виждат и много скоро ще се произнесат на изборите. Благодаря. (Ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За мен лично беше голяма изненада, когато видях в дневния ред точка с гръмкото заглавие: Проект на Конституция на Република България и Проект на решение за произвеждане на избори за Велико разбирате ли какъв фарс днес разглеждаме, когато държавата е паднала на колене в резултат на едно некомпетентно управление?! Само да Ви припомня генезиса на това решение и как се стигна до него. Когато държавата беше в една ситуация, в която ние не знаехме как ще излезем при появата на този вирус, Народното събрание гласува извънредно положение. Ние го подкрепихме с една-единствена цел – че Вие знаете какво да правите. Оказа се, че Вие не знаете какво да правите.

Един спасителен пояс, който, за съжаление, или за радост може би, живя точно колкото преместването на един министър от предната седалка до задната седалка на джипа на господин Борисов, предавано по „Бойко ТВ“. Днес Вие намерихте нов спасителен пояс, той съответно се спука и става излишен. Уважаеми колеги, може би нямаше нужда да го вкарвате в залата, да се занимаваме днес и да водим дебати по един мъртвороден проект, който, за съжаление, ни направи за смях не само в България, но и в цяла Европа. Решението на Венецианската комисия го каза много точно и ясно. Този проект изяде главата на един министър. Не знам колко души още ще трябва да погинат заради една нелепа история, която имаше една-единствена цел да закрепи що-годе положението на това мнозинство да може да изкара до месец март, както Вие желаете. А дали ще стане, това е отделен въпрос. Аз наистина съжалявам господин Биков, който излезе тук и се опита, хъката-мъката. да обясни защо този проект няма да стане. Господин Биков го знаеше много добре още от началото, когато този проект беше внесен. Той тук с половин уста се опита, поне направи опит да ни обясни, че това нещо е било сбъркано още в самото начало. Уважаеми колеги, това не е проект, това не е Велико народно събрание, което искате да направите. Това е прах в очите на българските граждани, за да се опитате да им обясните, че това, което им предстои, е радост в сравнение с това, което можеше да се случи. Да, ама не, уважаеми колеги! Следващият спасителен пояс, който идва на мястото на този, също ще се спука, и то много бързо – не знам дали разбирате, несъстоятелността на всички тези мерки, които Вие вземате. Защото нарушаването на Конституцията в този ѝ вид, в който тук Вие се опитахте да направите и днес за радост ще бъде отхвърлено, не е единственият случай. нарушавате тази Конституция, която действа в момента, и не Ви пука. Режимът на пълномощията е въведен преди 10 години, уважаеми колеги. Приемането на този държавен бюджет, който ни предстои в следващата точка, е поредното доказателство

Заповядайте, господин Вельов, за изказване. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Председател! Днес обсъждаме не Проекта за Конституция, а Проекта за свикване на Виждам, че колегите много са се старали да четат Проекта за Конституция и да търсят неговите несъвършенства. Това, което трябваше да прочетат, беше дали в него се съдържат

Омръзна ми да слушам тук от не знам колко изказвания как сегашната Конституция е някаква свещена крава и ние не трябва да се докосваме до нея, а само да коленичим, да бием чело в земята и да я превъзнасяме. Хайде да си кажем кога беше създадена тази Конституция? Беше създадена в началото на демократичния преход. Кой я прие? Приеха я на практика БСП, ДПС и едни отломки от…

Защо я приеха? Приеха я, за да обезпечат дългосрочното оцеляване на БКП, да направят система, която е консервирана и която не може да се промени радикално, която с една трета дори от вота на колкото разчиташе към онзи момент поне БСП, ще може да се самовъзпроизвежда, а пък една малка формация като ДПС ще може да бъде дълго време балансьор и да участва под различни форми във властта. Как го постигнаха? Как дадоха тази власт? Тази партокрация как създадоха? Всъщност политическият процес чрез тази Конституция беше превърнат в един политически пазарлък.

правителството, което създаде групировките и което на практика мафиотизира държавата. Това стана възможно именно благодарение на конституционните механизми в тази Конституция. Същото беше и при правителството на Станишев. на Станишев. Волята на хората и първата политическа сила беше подменена от политическия пазарлък. Това е истината! Какво постигнахме в резултат на действието на тази Конституция, защото нали за всеки закон все пак трябва да има някакъв анализ на неговото въздействие? Постигнахме два милиона българи по-малко, най-ниският жизнен стандарт в страната. (Реплики.) Разбира се, от управленските механизми, заложени в тази Конституция, от невъзможността за нормална реформа. Нашето управление трае малко по-малко от четири години. А правителството на Виденов, на Беров, правителството на Луканов, който, ако помните, наложи мораториум на външния дълг и лиши България от финансиране. за тишина! ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: …които бяха създадени от БСП и ДПС, всичко това заложи, както и фалита на държавата при Виденов, разбира се, заложи днешните ниски нива на доходи, защото просто ние трябваше да наваксаме твърде много. уж по-недемократичните конституции на Полша и Чехия, според предишните оратори, превърнаха тези държави в един доста по-процъфтяващ оазис в сърцето на Европа.

После и други играчи се включиха в тази посока. Тази Конституция създава неразрешими конфликти между институциите и ние сме свидетели на такъв неразрешим конфликт. Имаме президент, който смята, че за него е по-важно да свали правителството, отколкото да изпълнява конституционните си задължения. Няма механизъм, който да реши конфликта между правителство и президент. Тази Конституция не дава никаква възможност за реформа или поне дава изключително малка възможност за реформа. Всички опити за отклик на желанията на хората за промяна се сблъскват в статуквото, изградено от БСП и ДПС. Всъщност единственият що годе сполучлив опит за съдебна реформа стана през 2014 г., когато БСП бяха около 40 човека, а ДПС склониха да подкрепят, един макар и осакатен вариант на съдебна реформа. Това е като история. Защо ние от „Обединени патриоти“ подкрепихме този проект на решение за свикване на Подкрепихме го с много забележки, част от които намериха отражения в Проекта. На първо място, защото ние трябва да гарантираме реформа, защото смятаме, че обществото е узряло за промяна. Всъщност подкрепихме този проект, защото хиляди хора по площадите искаха нова Конституция и нов обществен договор. Може би единственият дефект на този проект е, че беше предложен от мнозинството. Ако беше предложен и идеята беше лансирана от опозицията, сигурно щеше да се превърне в знаме и на протестите, и на опозицията тук в залата. Ние поставихме обаче ред условия. На първо място за ясен преамбюл и за ясно място на еднонационалния характер на държавата в него. Нещо повече! Ние смятаме, че предвид предизвикателствата на съвремието, както пише в мотивите, предвид нахлуващите джендър идеология и ред други заплахи за националната ни идентичност, че държавата, и чрез този преамбюл, създаваме задължение на държавата да отстоява националния характер на страната ни, националните ни традиции и ценности – нещо, което смятаме, че е едно надграждане на преамбюла, написан през 1990 г. Ние поискахме и смятаме, че важна част от реформата трябва да бъде справянето с основния порок, а именно липсата на легитимност на властта заради огромното количество корпоративен и купен вот.

предпочитат неграмотните хора да бъдат добре обгрижвани от тях, но това е положението. Затова сме политически противници с Вас. искаме гарантиране на семейството като съюз между мъжа и жената още по-еднозначно, отколкото е в сегашната Конституция точно заради напъните на либералната левица да промени такива естествени понятия. Не на последно място, ние искахме връщане на наборната служба. И едно специфично искане за ВМРО беше увеличаване на президентските правомощия. правомощия. Абстрахираме се от настоящия президент. Това е принципна позиция повече от 10 години. Не може президентът – пряко избираната фигура в държавата, да бъде с такива осакатени правомощия и дори да няма право да предизвика, чрез референдум или по друг способ вот на недоверие към правителството! Всъщност ние сме не просто за увеличаване на президентските правомощия. Ние смятаме, че президентската република е една добра форма за страна в криза. Нещо повече Франция, която беше цитирана негативно тук, успя да излезе от политическата криза, благодарение на конституционната реформа на Дьо Гол и голяма част на заложените от него конституционни постановки след малка реформа след това продължават да действат и Франция е една полупрезидентска република със силно лидерство. Къде е лидерството при нас? За да мине каквото и да е нещо през парламента или да бъде създадено от правителството, трябва да има политически пазарлък. Тоест, политическият пазарлък заменя волята на народа.

от политическата класа и от механизмите на взаимодействие между институциите. В това отношение ние от „Обединени патриоти“ продължаваме да стоим зад искането за свикване на Велико народно събрание и за изцяло нова Конституция, която да бъде функция не на дебата в тази зала,

Уважаема госпожо Караянчева! Уважаеми господин Веселинов, с интерес чух, че едно от предложенията, които подкрепяте, е образователен ценз в българската Конституция. Проектът, който е предложен, не съдържа такива неща. Това най-вероятно го тълкувам като идеи на ВМРО за бъдещо конституционно устройство на държавата, но не е лошо да ги систематизирате по някакъв начин. Да ги внесете като проект, ако имате такива намерения. Другото е някакъв друг вид дебат, който не ми се коментира. Относно предложението за образователен ценз искам да Ви кажа, че в сегашната Конституция категорично е записано задължителното образование – основно. А вместо да стане средно, Вие предлагате образователен ценз. Ако образованието в българската държава, в българското общество и в българското училище е задължително, възниква въпросът: откъде идват неграмотните, господин Веселинов? Идват от политиката в областта на образованието и от пълната немощ на Министерството на образованието в тази посока. Така че грешно са Ви насочени идеите. Вместо да се постараете да осигурите пълното привличане на българските деца и ограмотяването им, Вие слагате изискване за гласуването на грамотни и неграмотни. Вие правите обратното в момента, връщайки се на идеите от XIX век. Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Втора реплика, господин Митев, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Веселинов, благодаря Ви, за може би единственото съдържателно и смислено изказване в този дебат, който върна дебата по темата. Благодаря Ви, че не слушахме опити за фейлетони от трибуната на Народното събрание по въпроса за свикване на Велико народно събрание. Няма да се съглася с тезата, която изразихте, разбира се, коректно от името на ВМРО. Ние от НФСБ не смятаме, че е необходимо да се преминава към форма на президентска република. Смятаме, че републиката с парламентарно управление е правилната форма за управление към този момент. Разбира се, този въпрос можеше да се дискутира, ако стигнем до свикване на Велико народно събрание. Смятам обаче, че във Вашето изказване трябваше да подчертаете, че всъщност основният въпрос днес че всъщност основният въпрос днес е дали да бъде свикано такова Велико народно събрание или не. Проектът за Конституция е само и единствено повод и практически всички искания не от протеста тази година, а от протестите през последните 30 години, засяганите въпроси в много студии на всички конституционалисти в България, които са публикували в специализираните издания различни въпроси, по които се е предлагало да бъде свикано Велико народно събрание, за да бъдат разрешени несъвършенства на действащата Конституция, могат да станат само и единствено именно с промяна в основния закон, и то именно от основния учредителен орган, каквото е Великото народно събрание. Смятам, че трябваше по-ясно в изказването да обърнете внимание на тези въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Трета реплика ще има ли? Заповядайте, госпожо Нитова.

Уважаеми господин Веселинов, Вие ни казахте защо ще подкрепите този проект за решение, но не казахте защо сега. Аз пък искам да Ви припомня една статистика.

Благодаря, госпожо Нитова. За дуплика – господин Веселинов, заповядайте. въпроса за образователния ценз – не е вярно, че имаме задължително основно образование. справка с Конституцията може да направи достояние до Вашето знание – факт е, че имаме задължително образование до 16 години. Това, за съжаление, не води до никакви негативни последици. Ние смятаме да обвържем това конституционно задължение с използването на конституционното право за гласуване. Нещо повече, склонни сме в рамките на един дебат да се съгласим на допуск до гласуване, след като се докаже грамотност и след като се докаже, че лицето, което не е изпълнило конституционното си задължение да се обучава до 16 години, може да разбере смисъла на политическия процес и да направи нормален избор. хиляди деца са върнати в рамките на това управление в училище, защото това е приоритет и на „Обединени патриоти“, и на ГЕРБ. Нещо повече – нещо, което Вие бяхте създали като врата в полето, както се казва, социалното подпомагане – всеки да черпи колкото иска, да превърне детските надбавки в източник на доход и да произвежда деца, за да съществува, ние направихме първите стъпки да преодолеем този процес. В момента всички социални помощи са обвързани с посещаването на училище. Така че да, ние разбираме проблема и работим по неговото решаване. Парламентарната република, господин Митев, е много хубава форма за Германия, за държави, в които има традиции, отговорна политическа класа. Кажете ми: как може да работи парламентарната република, когато примерно целта на най-голямата опозиционна парламентарна група в момента в това Народно събрание е да провали неговата работа – да не се регистрира, просто да бойкотира? Как може такава парламентарна република да съществува? Явно има нужда от по силно лидерство. Това е нашето виждане. Вие имате, разбира се, право на виждане. Защо сега? Ами защото сега се намериха хора, голяма парламентарна група – 121 подписа са необходими за внасяне на проект. Ние бихме го внесли и преди 15 години, но имахме само гласовете на своите 5 – 6, или колкото са били депутати, така че затова сега. Много грозно заиграване с днешната ситуация, много лошо, защото Вие бяхте хората, които не носеха маски.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Малко ме изненада парламентарният дебат по няколко причини. Първо, защото твърдите, че каква е тази процедура и защо сега? Държа да отбележа, а и Вие вероятно си давате сметка, че това е начинът за парламентарен дебат и ние не сме извън парламентарните процедури. Когато има законопроект, в случая има предложение и Проект на Решение за свикване на Велико народно събрание и Проект на Конституция съгласно изискванията на действащата Конституция, която толкова и в момента защитавате и към която се придържаме и считаме, че всички трябва да спазваме, защото сме се клели в нейните разпоредби, това е начинът за обсъждане на един такъв Проект на решение. Защо сега? Разпоредбите на Конституцията също са ясни – не по-рано от два месеца, не по-късно от пет месеца. Тоест и с тази тема считам, че не следва да се правят каквито и да е внушения – че бягаме от дебат, че се опитваме да спасим правителството, защото сега на дневен ред са мерките за справяне с коронакризата. Да, на дневен ред са мерките за справяне с коронакризата и правителството си върши работата, Националният оперативен щаб също. Те заседават, има вече взети решения, вероятно ще ги обявят, ако все още не са го сторили. Ние сме различни институции. Нали по това нямаме спор Министерският съвет и Народното събрание са различни институции и всяка от тези институции има дневен ред? Има дневен ред и президентската институция. И сега искам да Ви припомня, точно преди една година и един ден президентът Румен Радев, след като подписа Указа за назначаването на главния прокурор Гешев, свика кръгла маса, на която запозна всички европейски посланици с идеята си за промени в Конституцията. Тогава, уважаеми, не чухме никаква реакция нито по същество на идеята, нито по същество на промените, които бяха обявени малко по-късно на брифинг от президента. Помните ли какви бяха тези идеи, зад които застана президентът Радев? Голяма част от тези идеи са искания на гражданското общество, голяма част от тези идеи са искания на протестиращите. Тези идеи са и част от проекта, който внесе ГЕРБ, „Обединени патриоти“, колегите независими народни представители, колеги от ВОЛЯ, и никога до този момент ние не намерихме начин, време, ресурс в един нормален парламентарен дебат да обсъдим всички тези идеи. Тези идеи са и част от становището на Венецианската комисия, и противно на всички изказани становища, че тя убива от критики проекта, Венецианската комисия изказва положително становище по отношение на промените в Глава шеста, касаещи съдебната власт. Това трябва да се каже, ако трябва да бъдем коректни не само към всички вносители, но и към българските граждани, и Вие добре знаете това. Изненадана съм и от още нещо. Днес, уважаеми, имате шанс да получите оставката на премиера Борисов, и много странно, че точно Вие – опозицията, се противопоставяте на този шанс. Помните ли 14-и август? Не беше толкова отдавна. Премиерът Борисов обяви: „Предлагам нов обществен договор. Предлагам рестарт. Предлагам дебат за свикване на Велико народно събрание, предлагам дебат и такова решение. И тогава, когато Народното събрание вземе такова решение и се разпусне, аз подавам оставка в същия момент.“ (Шум и реплики.) Ето днес настъпи този момент, когато

Не е ли прецедент, уважаеми колеги, именно Вие, които настоявахте месеци наред Борисов да подаде оставка, президентът настояваше дори Народното събрание да се саморазпусне, днес да крепите статуквото, да крепите управлението на Борисов?! Странно! Както е странно и твърдението, че днес разглеждаме Проекта на Конституция, че днес и това мнозинство ще вземе решение. Е, хайде най-накрая отново да препотвърдим, че единственото решение, което ще вземе това Народно събрание, евентуално, е решението за провеждането или против на избори за Велико народно събрание. Нали искахте избори?! Нали искахте предсрочни избори?! Хайде, има шанс днес да вземете това решение. Този парламент, трябва да е ясно, че няма за обсъжда Проекта на Конституцията, който е предложен. и за това сме съгласни? Че ще обсъжда Проект едно бъдещо Велико народно събрание. И сега може би малко по същество. Някои от Вас твърдяха, че този проект не намира нито един от отговорите на обществените очаквания, не намира и подходящия момент. Други твърдят, че този проект е действащата Конституция с разменени места. Ако толкова критикувате Проекта, а той всъщност е преписан Проект на действащата Конституция, как тогава да спазваме действащата Конституция, ако е толкова лоша според Вас? Тези аргументи някак липсват. А иначе да кажем няколко думи и за положителните аспекти в този проект, който може би трябваше да обсъдим, и то не според нас като вносители, а според Венецианската комисия, която цитирате, но може би не в цялост и в пълнота. Трябваше ли до този момент да обсъдим темата с тоталното разделение на Висшия съдебен съвет на съдийска и на прокурорска колегия? Крачка, която Венецианската комисия счита, че е крачка напред, така я определя и адмирира предложението това да продължи. Трябва ли да бъде премахнат пленумът на Висшия съдебен съвет? Дотук не чухме за или против сте това, след като искате да обсъждаме Проекта на Конституция, а не просто Решението за свикване на Велико народно събрание. Това част от препоръките на Венецианската комисия ли са били и през годините – премахването на пленума на Висшия съдебен съвет? Да, и ние сме се съобразили. Това част от исканията на различни граждански сдружения, неправителствени организации ли са? Да, и ние сме се съобразили. Венецианската комисия дала ли е положителна оценка за за създаването на нови текстове по отношение на правомощията и функциите на двете двете колегии – съдийската и прокурорската? Да, и смята това за правилна крачка и крачка напред. Дава ли Венецианската комисия положителна оценка и на предложението по отношение министъра на правосъдието – да не председателства заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет? Да, и всички останали предложения, които са в частта съдебна власт. Разбира се, има и критики по отношение на главния прокурор и ние сме готови и за този дебат, но къде сте Вие, уважаеми колеги от опозицията? Не чухме Вашето мнение и становище по всички тези въпроси, които обсъжда Проектът. Считам, че нищо днес не е извън парламентарния дебат. Този дебат беше необходим. Дали беше навременен или не, всеки може да направи своята преценка, но мястото му е тук, в пленарната зала, между парламентаристите, не някъде другаде, не навън, не на площада, а тук, в залата. За съжаление, Вашето отсъствие от този дебат, мисля, че е пагубно за парламентаризма, а не просто за управляващите. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател на несъстоялата се Комисия за нова Конституция на република Някъде в изказването си правилно съзряхте, че Министерският съвет и парламентът са различни институции. Според сега действащата Конституция, госпожо Председател на несъстоялата се Комисия, нали знаете каква е България? Парламентарна република с ясно разграничение на властите. Какви са властите? Законодателна, изпълнителна, съдебна. Сега ще Ви задам няколко въпроса и ако сама си отговорите, ще разберете, че бедите на днешна България не са в действащата Конституция. Изпълнителната власт, независимата изпълнителна власт – от кого се взимат решенията в тази власт? От един човек. За съжаление, и в законодателната власт решенията се взимат от един човек – същият, който взима решенията в изпълнителната власт.

трибуната е Ваша. ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Действащата българска Конституция бе приета в началото на демократичните промени, след което бе изменяна шест пъти, уважаеми народни представители. Повече от половината от тези изменения са свързани с главата, уреждаща статута на съдебната власт. През последните 15 години тогава когато са дебатирани конституционни промени, винаги във фокуса на вниманието са били предложенията за изменение и допълнение на Конституцията. Всъщност основните предложения в Проекта за нова Конституция, които съществено се отличават от действащите разпоредби на тази глава, са също свързани със сериозна реформа на съдебната власт. Предлагаме разделяне на Висшия съдебен съвет на два съвета – Съвет на съдиите и Съвет на прокурорите и следователите, както предлагаме и два инспектората към тези висши съвети. Това е дебатът, който водим повече от пет години. Преди пет години, когато се приеха промените в Конституцията в тази част и Висшият съдебен съвет беше разделен на две колегии, получихме и съответните препоръки от нашите партньори от Европейската комисия, от Венецианската комисия към Съвета на Европа. Това чухме през всичките години от всичките желаещи да реформират съдебната власт, но всъщност не чухме какво мисли „БСП за България“. Нека да припомним как гласуваха те по промените през 2015 г. за разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии. Не чуваме какво е становището на БСП за други съществени промени, които са предложени в този проект. Чуваме едно: този проект не става, този проект ще се разглежда от това Народно събрание, както каза госпожа Атанасова. При положение че не заявявате ясно становище по тези важни въпроси, които са поставени във фокуса на общественото внимание, а отправяте само критики, какво е наистина Вашето становище? Няма и да го чуем. Не чухме и какво е Вашето становище по предложението на президента, което, уважаеми народни представители, така и не видяхме. Предполагам, че няма и да видим, защото такова явно не съществува. След като повече от една година се водиха дискусии, от президентската институция можеха да кажат: ние предвиждаме промени в главата за съдебната власт или в някои други глави от действащата Конституция, за да си дадем сметка какво трябва да очакват българските граждани. Защо всъщност предложихме Проект на нова Конституция? Причината е много проста. За да дадем възможност във Великото народно събрание да се вземат всички важни решения по всички въпроси. Действащата Конституция е ясна – Великото народно събрание взема решения по въпросите, за които е сезирана. Именно поради тази действаща разпоредба предложихме на вниманието на това Народно събрание Решение за свикване на Велико народно събрание и Проект на нова Конституция, за да могат да бъдат ясно решени всички въпроси, които са повдигнати и са във фокуса на общественото внимание. Няма как да не си даваме сметка, че обществено-икономическите отношения през последните петнадесет години се промениха значително. В края на миналото десетилетие бяхме изправени пред безпрецедентна финансова и икономическа криза, от която все още някои основни отрасли и в нашата, и в европейската икономика не можем да кажем, че са се възстановили напълно. В средата на това ново десетилетие бяхме изправени пред коренно променена среда за сигурност – терористични заплахи и актове, мигрантска криза. Днес сме изправени пред безпрецедентна здравна криза, породена от пандемия. Защо смятате, че ние нямаме право да предложим Проект на Конституция, за да видим как да отговорим на всички тези предизвикателства, пред които сме изправени?! Не мога да се съглася с такова становище. Именно поради тази причина днес разглеждаме, за да спазим процедурата в Конституцията, Проекта на решение за свикване на Велико народно събрание. Именно поради тази причина днес дебатираме този проект. Да, още преди няколко месеца стана ясно, че той няма да получи подкрепа. Но, уважаеми народни представители, ние за това сме народни представители, затова в тази зала трябва да водим този дебат и да отговорим на очакванията, които имат нашите избиратели. Може би е предизвестен резултатът от това гласуване. Сигурно, по всяка вероятност, няма да се събере изискуемото конституционно мнозинство, но ние ще продължим, уважаеми народни представители, да дължим отговор, защото само в такъв дебат ние може да отговорим на всичките предизвикателства, пред които е изправена нашата страна. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Ципов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата – предстои гласуване на Проекта за решение за свикване на Велико народно събрание. Моля и колегите, които са дистанционно, да се включат.

подлагам на гласуване Проект на решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България. Проектът за решение беше изчетен от госпожа Атанасова. Моля, режим на гласуване. Колеги, които гласуват дистанционно! Госпожо Александрова?

Гласувах отрицателно преди всичко, защото, уважаеми управляващи, Вие не сте чели Лафонтен. Ще Ви напомня една негова мисъл: „Когато нещо почваш, за края му мисли!“ Гласувах отрицателно, защото това Народно събрание не че не е легитимно да свиква Велико народно събрание, но няма необходимия поне минимум кредит на доверие в обществото, за да може да си позволи такъв отговорен акт. Гласувах „против“, защото това, което хората днес очакват и е в центъра на общественото внимание, не е нова Конституция, а Вашата оставка, господа управляващи! И тя ще бъде получена. Не се притеснявайте, хората ще Ви я поискат и Вие няма къде да си отидете – дори и да си изкарате до края този мандат, следващия мандат ще бъдете наказани! Още една мисъл на Лафонтен ще Ви напомня: „И хитрината най-добре скроена, жестоко може да си отмъсти!“ Това ще се случи. Но най-важното, заради което гласувах „против“, е наглостта и арогантността на премиера да свърже своята оставка с приемането на нова Конституция. Това е все едно вълкът да си облече овча кожа и да започне да блее. Това че той си блее – блее, но това не му е нито амплоато и трябва да Ви кажа, че такава наглост българската история не познава! Благодаря, господин Ерменков. Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Ченчев. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Явно сега ще направя отрицателния си вот само пред лявата част на залата. моля Ви! ИВАН ЧЕНЧЕВ: Има съвсем малко. Видимо е. Както казвате, че е и видимо мнозинството понякога. Нямаше как да подкрепя един такъв мъртвороден проект под натиска на това, че хората искаха да си отидете, а Вие се задържахте на властта чрез него. Дори и преди малко обаче стигнахте в абсурдите си дотам и в наглостта си – казах го и в минало изказване от тази трибуна – да кажете, видите ли, че едва ли не, ако днес подкрепим това, което Вие така измислихте недоносено, ние едва ли не участваме в подкрепа на статуквото. Това е въвеждане в заблуждение на цялата зала, първо, защото тук нямаше нито един министър. Тук трябваше да бъде цялото правителство. Ако то беше искрено, ако министър-председателят беше искрен, тук щеше да дойде да си носи оставката и ако беше събрал 160 гласа, щеше да я депозира тук при Вас и след това ние да я гласуваме. не ние крепим статуквото, а премиерът излъга! И нека това стане ясно на българските граждани. Трябваше да бъде тук с всичките си министри – на конци кукли, и след това оставката при Вас депозирана и гласувана, но нямаше да мине. Благодаря, господин Ченчев. Трети отрицателен вот ще има ли? Не виждам. Колеги, 30 минути почивка. В 11,55 ч. продължаваме с бюджета.